„Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на животните”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

Комисията подкрепя предложението.

уважаеми колеги народни представители!

Предложението е прието.